Reč ima narodni poslanik Dragan Delić. Izvolite.

Srbiji je potrebna Vlada diskontinuiteta jer prethodna Vlada nije koristila sva svoja uslovna ovlašćenja a to je da utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije. Član 123. Ustava.Poseban problem je bio što ta Vlada nije jasno imala definisane prioritete, kao što to rade pravi domaćini u svojoj kući. u temelju svakog razvojnog, progresivnog, zdravorazumskog i humanog društva nalaze se pozitivan prirodni priraštaj, plodonosno i plodotvorno obrazovanje i narodno zdravlje ili, kako anglosaksonci kažu, javno zdravlje.Ukoliko ovo utvrdimo kao aksiom i prioritet, posebno da je zdravlje stanovništva strateški nacionalni resurs, svi postojeći novonastali ili izvedeni problemi postaju lakši za razumevanje i rešenje. Bez želje za dramatizacijom, egzaktni i neoborivi podaci jasno govore da nam je temelj ozbiljno urušen. Samo jedan podatak. Prošle godine rođeno je manje 1.437 beba nego 2022. godine.Zbog

o nekim problemima u zdravstvu po dubini kojih nema u ekspozeu. Po istraživanju Demostata, 56% ispitanika je nezadovoljno stanjem u našem zdravstvu. Istraživanje Štada grupe govori da samo 54% osiguranika ima poverenje u svog izabranog lekara, a samo 30% u lekara specijalistu. A ceo zdravstveni sistem počiva na uzajamnom poverenju, kao dvosmernoj ulici.Preko 40% ukupnih troškova u zdravstvu pokrivamo plaćanjem iz džepa. Sve preko 20% govori da je sistem u velikom problemu. Samo 4% građana Srbije ide na sve dostupne preventivne preglede i tako dalje.Kao čvrsta konstanta od početka devedesetih godina prošlog veka, održavaju se i umnožavaju brojni problemi u srpskom zdravstvu. Slabi rezultati u oblasti promocije zdravlja i sprečavanja bolesti, neujednačeni ishodi lečenja, visoka smrtnost, višemesečno, višegodišnje čekanje na dijagnostičke procedure i lečenje, nepovezanost pružaoca usluga, korupcija, politizacija zdravstva i tako dalje.U „Srčanoj knjizi“, to je predlog nove zdravstvene politike Republike Srbije, koju smo mi izdali prošle godine, izdali smo preko 170 konkretnih predloga, rešenja, ideja za suštinske promene u četiri vitalne oblasti zdravstvene zaštite.Finansiranje zdravstvenog sistema i potrošnja, organizacija zdravstvenog sistema, rukovođenje i upravljanje zdravstvenim sistemom i na kraju kadrovska politika, od upisne politike na fakultete, do odlaska u penziju.Generalno gledano, sve promene su usmerene ka dominantnoj ideji vodilji da zdravstveni radnici moraju da budu, pre svega, čuvari zdravlja, a onda dobri, sistematični i odgovorni praktičari, odnosno kliničari, a uz to da adekvatno budu nagrađeni, što je veliki problem u srpskom zdravstvu, da se vrednuje njihovo znanje, veštine, kontinuirana edukacija, fizički i mentalni napor, zašto da ne i stres, njihov značaj na celokupno društvo.Sa ljubaznim propratnim pismom, odnosno neophodnim objašnjenjima, poslali smo predlog nove zdravstvene politike na 30 adresa, od Ministarstva zdravlja, RFZO, Odbora za zdravlje Narodne skupštine do Instituta za javno zdravlje. Znate ko nam je odgovorio? Niko. Jedino interesovanje i želju za saradnjom pokazale su akademije nauka dve susedne države.Naravno, zavera ćutanja je bila očekivana, predvidljiva reakcija, kao i provladinih medija. Niko nije došao na konferenciju za štampu, niti je preneo informaciju kao da ih nova zdravstvena politika ne interesuje.Ova činjenica dovodi u pitanje iskrenost aktuelne vlasti koja stalno govori o poželjnosti novih ideja, odsustvo predloga iz redova vanvladajućeg establišmenta da od strane opozicije dolazi samo mržnja. Međutim, mi dobronamerno nudimo skoro 170 mogućih, ponavljam mogućih a vlast ćuti i to ignoriše. Ovo nam govori da nema političke volje za radikalno proumljenje u zdravstvenom sistemu Srbije i to zameram mnogim prethodnim vladama.Poštovani građani, posebno ističem da u knjizi nema subverzivnih tema, niti političkih provokacija, niti apokrifnih, podmetnutih stavova. Jednostavno, knjiga treba da bude samo konkretan povod i možda orijentir za jednu stručniju, dublju i sveobuhvatniju raspravu o zdravstvenom sistemu Srbije.Sa ovog mesta, pozivam buduću Vladu da za tri godine, mislim da je to realno, zdravstveni sistem Srbije stavimo zajedno, zašto da ne, na zdrave noge i da bude primer dobro organizovanog zdravstvenog sistema, čak i za visoko razvijene zemlje, kao što je to bilo sedamdesetih i osamdesetih

Jednostavno, zdravstveni sistem Srbije treba tako organizovati i finansirati da svakom stanovniku ove zemlje zdravstvena zaštita bude dostupna u svako vreme i na svakom mestu.Drugo, da ta zdravstvena zaštita bude kvalitetna, efikasna i maksimalno bezbedna. Ponavljam bezbedna, jer to je veliki problem poslednjih meseci koji se pojavio u srpskom zdravstvu, bezbedna za sve osiguranike. To je strateško opredeljenje srca. Hvala što ste me saslušali. Reč ima narodna poslanica Marija Jevđić. Izvolite. ministre, mogli smo čuti iz izlaganja predsednika JS Dragana Markovića Palme zbog čega JS podržava buduću Vladu. To je prvo njen kontinuitet po svim strateškim pitanjima za Srbiju u čiji sastav su uključeni svi važni politički i društveni akteri i pokriva najširi spektar ljudi. Kao to ste mogli čuti od gospodina Markovića, u vašem ekspozeu se mogao prepoznati svaki građanin Srbije.Druga bitna stvar i jaka poruka je da Srbija želi da neguje i sačuva prijateljstva sa svim zemljama i da stvari oko kojih se slažemo ojačavamo, a one oko kojih se ne slažemo, da se trudimo da se naš stav, naše pravo, a pre svega pravda glasno čuje i poštuje kod naših prijatelja. Tu pre svega mislim na očuvanje teritorijalne celovitosti po pitanju Kosova u međunarodnoj zajednici.Treće je strateško opredeljenje za članstvo za članstvo u EU, kao i dalje razvijanje odnosa sa našim tradicionalnim prijateljima Rusijom i Kinom.U svom ekspozeu, gospodine Vučeviću, nekoliko puta ste spomenuli Kraljevo i Rašku oblast, a kao poslanica koja upravo dolazi iz Raške oblasti, tačnije iz grada Kraljeva, sigurna sam da će buduća Vlada nastaviti da ulaže i razvija u ovaj deo Srbije.Decentralizacija je nešto za šta se JS zalaže od svog osnivanja i to možemo najbolje videti na primeru Jagodine i mislim da smo mi jedina politička partija čije sedište nije u Beogradu, nego je u unutrašnjosti Srbije.Ja bih iskoristila priliku da podsetim na to da će do kraja godine biti izgrađeno deonica Moravskog koridora od Preljine do pojata i da je to jako bitno za grad Kraljevo i za ceo okrug, ali i za Moravički i Rasinski okrug.Takođe, bitno je i za razvoj turizma, pogotovo zdravstvenog, jer se u ovom okrugu nalaze neke od najlepših banja u Srbiji, Vrnjačka Banja, Jošanička Banja, Mataruška Banja, i vi ste danas spomenuli u kakvom stanju se nalaze banje u Srbiji, da su one devastirane.Ja bih vam, ako niste upoznati, upoznala i druge poslanike da Mataruška Banja u Kraljevu posle skoro tri decenije propadanja dobija svoje novo ruho i da na radost svih građana, ne samo Kraljeva i Raškog okruga, nego i svih građana Srbije pošto je Mataruška Banja bila treća banja po posvećenosti u staroj Jugoslaviji, jer leči od steriliteta, da će ponovo početi da radi i da za novog ministra, nije tu, ali prenećete mu, mislim da se jako mali procenat odvaja za rehabilitaciju banjama od Fonda za zdravstveno osiguranje, mislim da je to nekih 1,5% i mislim da bismo to trebali da u neko dogledno vreme povećamo. Tu, nije ni stari, novi ministar za turizam koji dolazi upravo iz Raškog okruga i od njega očekujemo veliku podršku što se tiče razvoja turizma u Raškom okrugu.(Predsedavajuća: Samo vas su zaboravili na zemljotres koji je 2010. godine pogodio Kraljevo, pohvalila bih urbanu regeneraciju Dositejeve ulice, zamolila bih gospodina Vesića da privede kraju urbanu regeneraciju.Što se tiče dijagnostičkog centra koji treba da se otvori u Kraljevu, zamolila bih budućeg ministra gospodina Glišića, znam da je uspešno vodio jednu lokalnu samoupravu, zna koliko je bitno da se Srbija ravnomerno razvija, projekat je kod vas u ministarstvu na doradi, tako da verujem da ćete u skorije vreme i to... Jevđić** Rekli ste da nemam vreme, ali ja bih samo da poručim mandataru, to je tri sekunde, potrošila sam vreme poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, zato vi imate vreme, imate tim, imate snagu, imate volju i ono što je najbitnije želju da Srbija bude stabilna i jaka, ali pre svega jedinstvena, jer to nam je u ovom trenutku najpotrebnije.Hvala.

dan.Hvala, žao mi je što rekao bih, jedno pola ministara nije tu, očigledno da ih ne zanima šta narodni poslanici imaju da kažu, možda pitaju ili imaju neku sugestiju, ali to govori o njihovom odnosu prema građanima i građankama Srbije.Čuli smo mnogo obećanja, čuli smo razne statistike ovde, ali želim da kažem da se ono što nismo čuli, a to je da se ovde radi o politici. Vaša politika, a videli smo i u prethodnom ekspozeu i u onom tamo ekspozeu, je politika koja radi na tome da bogati budu bogatiji, da se društvene nejednakosti povećavaju. Mislim da je u redu da to kažete, mislim da je u redu da sa tim izađete pred građane, a ne da izlazite sa nekakvim statistikama i nekakvim brojevima koji nemaju nikakve, nikakve osnove u realnosti, a preći ću na to malo kasnije i objasniti iz nekoliko primera.Sa druge strane, mi ovde kao Zeleno-Levi front mislimo i smatramo i borimo se za to da ljudi ne glasaju za vas, borićemo se da vaša Vlada traje što kraće, jer smatramo da Srbija kao zemlja sa najvećim društvenim, socijalnim i ekonomskim nejednakostima ne zaslužuje da bude takva zemlja u budućnosti.Mnogo smo pričali o prošlosti, stalno smo se vraćali na neke teme iz prošlosti, optuživali ljude koji su nešto radili, vraćali se na neke istorijske nepravde, mi smo ovde da pričamo o budućnosti. Zašto vi ne pričate o budućnosti i zašto ne radite u interesu građana se može videti i prethodnim godinama. Hajde smo da krenemo na primere iz Beograda.Vi ste se hvalili, tu je gospodin Siniša Mali koji je bio gradonačelnik kada se ova stvar koja se zove Beograd na vodi napravila, vi se hvalite time i to pokazuje da želite da bogati budu bogatiji, gde je gde je kvadrat stana u Beogradu na vodi 10.000 evra. Vi se hvalite time i žao mi je što kolega Ivica Dačić nije tu kao pripadnik Socijalističke partije Srbije i evo, možda može neko da odgovori, socijalisti su ljudi koji bi trebali da se bave jednakostima, vi se hvalite time da će soba na jedan dan u novom hotelu u Beogradu na vodi biti 450 evra, što je više od minimalne zarade. Vi se hvalite time, vama je to u redu da vam soba košta više od minimalne zarade, a minimalna zarada ne može da obezbedi ni minimalnu potrošačku korpu. Vi se time hvalite i vi ste u ekspozeu tačno napisali da vaš zadatak neće biti da ovo bude društvo jednakih.Dodatna stvar, isto mi je žao što gospodin Ivica Dačić nije tu, jer je on potpisao širenje ovog projekta. Znači, vi se hvalite time da dodatno želite da proširite Beograd na vodi i time učinite da nejednakosti u gradu Beogradu budu još veće, a i u Srbiji, jer je to projekat kao što ste ga doneli, od nacionalnog stvar se tiče nacionalnog stadiona. Išli ste juče da otvarate nacionalni stadion, bavite se time da to bude veliki projekat, a ja samo iz domena onoga što je bio domen grada Beograda i kluba za koji navijam, a to je OFK Beograd koji u svom grbu ima našu tvrđavu, tvrđavu grada Beograda i u vlasništvu je zemlja ovog našeg grada, niste uspeli ništa da uradite sa tim stadionom koji propada i gde sada taj klub koji se zove OFK Beograd mora da igra znate gde, u Zaječaru. Pa bravo za brigu o javnim dobrima. Bravo za brigu o sportu. Bravo za brigu o Beogradu.Obećavali Beogradu.Obećavali ste u bivšim ekspozeima, u bivšim kampanja metro. Vozili ste se onim autobusom koji tada nije stao, a tada nije stao na nacionalnom stadionu, nadam se da to nešto znači. tom autobusu ste deli karte za metro koji se tek sada počeo graditi i ko zna kada će biti gotov, koji znate šta, ne rešava nijedan saobraćajni problem građana i građanki Beograda, nego spaja dve livade da bi se dodatno, ono što je osnova vaše vlade pojačalo, a to je da bogati budu bogati, da imamo situaciju da se grade kvadrati i da na tome vi zarađujete i da ne rešavate nijedan problem u gradu Beogradu.Obećavali ste različite pruge, obećavate brze vozove, a BG voz u gradu Beogradu je stariji od mene. Malo, malo pa se neki zapali. Nema nikakve ideje o tome da se zapravo rešavaju problemi građana i građanki Beograda. Molim vas da malo saslušate, znam da vas ove stvari bole, ali malo koncentracije. Prenesite i kolegama koje nisu u sali, više o tome.Za kraj jedna stvar oko energetske efikasnosti, čisto oko brojki. Tu je i ministarka. Hvalite se, kažete 10.000 domaćinstava

Hajde da izračunamo za koliko godina će ovaj projekat nešto učiniti u Beogradu, a nećemo da se sve radi u Beogradu, da se razumemo. Iako sam iz Beograda i borim se za naš grad, mislim da i Srbija treba isto tako da ima dobre javne usluge kao Beograd. U Beogradu samo 60 godina, u celoj Srbiji 250 godina.Hvala vam na pažnji. Naša borba traje. Mi biramo da se borimo, biramo da ponudimo i građankama Beograda i Srbije kako mogu da žive u zelenom, solidarno održivom gradu, u našem društvu i to je sve što ćemo raditi, da vaša Vlada bude što kraća, da promenimo vlast u Beogradu, da promenimo vlast u Nišu, da promenimo vlast u Novom Sadu i da promenimo vlast u svim opštinama u Srbiji. Hvala. **Sandra Božić** Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Jedna vlada je uvek uspešna onoliko koliko je kadra da bude na visini svog istorijskog zadatka.Progres i razvoj kao nova faza započeta u ovoj zemlji 2014. godine sa prvom Vladom Aleksandra Vučića, a koja traje i danas, utemeljena je na ovoj naizgled jednostavnoj istini.Treba da razumeš i okolnosti u kojima se nalaziš, potrebe naroda koji ti je podršku dao, potrebe države koje si izabran da služiš i onda svim svojim snagama da se usredsrediš ka cilju. Da li si bio uspešan pokazaće samo rezultat. Kakav je taj rezultat ocenu će dati isključivo narod.Gospodine Vučeviću, poštovani kandidati za ministra, za kontinuitet u takvom odnosu prema državi i prema narodu dobićete od nas najsnažniju moguću podršku. Znate šta ljude zanima i šta ljudi očekuju. Treba da nastavi da raste standard, svakome u ovom zemlji. Ljudi znaju nakon velikih problema za ceo svet, u 2022. i 2023. godini sada kada konačno pada inflacija veća primanja svuda treba da obezbede značajniji i još bolji životni standard. Da 2027. godinu dočekamo kao što smo ljudima rekli, kao država u kojoj je prosečna plata 1400 evra, prosečna u državi da bude toliko. To znači da u onim gradovima koji su uvek bili najuspešniji to bude i značajno više, više od 1800 u Beogradu, pa redom, ali da ne zaborimo nijedan grad, nijedno mesto u Srbiji. Prosečna penzija 650 evra. Garantovana minimalna zarada 650 iste godine. radite na tome predano i posvećeno, imaćete za to našu punu podršku.Da nastavimo da obezbeđujemo posao, da dovedemo fabrike i u ona mesta gde još nisu stigle. Naravno da to radimo tamo gde smo uspeli da ozbedimo nove investicije. Niš, koji ste pominjali, u koji je lično Aleksandar Vučić doveo 10 fabrika, da nastavi da dobija fabrike i dalje. Novi Sad, koji ih je dobio onoliko prethodnih godina, da ih dobija i dalje, ali da nam među prioritetima budu ona mesta koja su tokom ovih godina pokazala najveće strpljenje, to je naša obaveza.Nastaviti sa snažnim reformama u svim oblastima. Nastavite borbu protiv kriminala i korupcije i nemojte da dozvolite nikada da vam po tom pitanju pamet sole oni koji su uvek po tom pitanju bili najgori od najgorih. Nikada da ih ne slušate kada to pokušaju da rade, počevši od ovih što su stotine miliona evra nabili u svoje džepove, od političkih funkcija, preprodajom reklamnih sekundi na javnom servisu, pa onih koji su u sebe i svoju rodbinu, u svoju tazbinu prebacivali desetine miliona iz lokalnih budžeta, kad su drmali svojevremeno, pa sve do ovih što kažu za sebe danas – novih, koji bi, kako kažu, ove stare sad da zamene, a koji ne kriju, čak se hvale da im kojekakvi Rokfeleri, kojekakvi Soroši, trpaju preko projekata ogromne pare u džepove i ne vide nikakav problem u tome što isti ti njihovi sponzori sponzorišu i rezoluciju o Srebrenici i projekat tzv. Kosovo u Savetu Evrope, sve onako cereći se, zadovoljni i na fotografijama sa Aljbinom Kurtijem, jednako bi pogubni bili za ovaj narod i ovu državu i jedni i drugi, i to ljudi znaju. Dakle, to ne morate da objašnjavate nikome.Mogu samo da pozovem sve ljude koji sada ovaj prenos gledaju, da se sami zapitaju jeste li razmišljali o tome? A kako to da nikada vi niste, ni vi, ni bilo ko iz vaših porodica, nabili stotine miliona evra u svoje džepove preprodajom i rasprodajom nekog javnog dobra? Kako se to vama nikad nije desilo? Kako vas nikada nije neki Rokfeler posetio, ljudi, pa rekao – evo, dajem ti pare da radiš ti na projektima? Kako se to nije desilo nijednom od vaših komšija? Kako ni čoveku kog srećete u prodavnici ili kog znate sa pijace? Kako se to desilo samo i isključivo ovim političarima, koji su ostali i dan-danas najgori od najgorih?Svaki je čovek dovoljno pametan da sam izvuče zaključak na ovu temu, a vi ste čuli, gospodine Vučeviću, kako su juče najviše vikali i skakali do plafona kad ste baš o ovoj borbi protiv kriminala i korupcije govorili, znajući s jedne strane kakva su njihova nedela, a sa druge da smo to promenili. Učinite da ta promena bude nepovratna, imaćete za to najveću podršku.Nastavite reforme u zdravstvu, ponosni što smo govorili prethodnih godina o stotinama novih bolnica, kliničkih centara, zdravstvenih ustanova. Nemojte ni tu da dozvolite da vam bilo šta govore oni kojima je o tim pitanjima i u toj oblasti rezultat uvek bio sramna nula, nula. Ali nemojte nikada da zaboravite, moramo da guramo i tu još više i još više da ulažemo i u opremu i u inovativne lekove i da još više zapošljavamo. Odlično smo to radili, moramo to da nastavimo još bolje. I to se odnosi na škole, i to se odnosi na vrtiće i sve ono drugo što ste u svom ekspozeu već već napomenuli.Nastavite sa izgradnjom infrastrukture. Ljudi su u ovoj zemlji ponosni što danas imaju one nove auto-puteve, koje su nekad mogli samo da zamišljaju. Ali vi to dobro znate. Svaki čovek u ovoj zemlji kaže meni je prvo pitanje da mi bude dobar put ispred kuće u kojoj živim. U svakoj opštini će to ljudi da vam kažu prvo. To ne smemo da zaboravimo, to je najvažnije, jer to ljudi moraju da osete na prvom mestu.Unapređujte saobraćaj, ali nikada ni tu pamet da vam ne sole oni koji nisu bili u stanju čestitu avio-kompaniju da uspostave u ovoj zemlji, kojima u vreme ondašnjeg JAT-a nije bilo dva aviona na jednoj liniji i koji i danas ne razumeju šta znači kad dragulj poput „Er Srbije“ imamo, kao najbrže rastuću avio-kompaniju u Evropi celoj, oni zahvaljujući kojima nam deca nisu znala šta znači voziti se vozom, voziti se vozom uopšte. Da budemo ponosni na super brze vozove koje imamo danas, kojima se i oni voze, i rado i redovno u njima uživaju. I da zapamtimo, dužni smo da to radimo i još više i još uspešnije u vremenima koja dolaze. Obećali smo ljudima da ćemo to da uradimo, to je, dakle, naš zajednički projekat, naš zajednički posao.Nastavite u svim oblastima o kojima ste, ponoviću, izvanredno govorili juče. Imaćete za tu politiku našu najsnažniju podršku, da svaki čovek, ali bukvalno svaki čovek, oseti da ima nešto više i nešto bolje i za njega i za njegovu porodicu, jer će tako da se meri onaj rezultat kad narod ocenu daje, ne samo brojevima, brojevi su važni, nego time šta su ljudi osetili. Čuli ste to i od naše poslaničke grupe danas i, siguran sam, baš na to ste mislili kad ste juče tokom ekspozea rekli da Srbija svakog dana bude uspešnija nego što je bila prethodnog. Upravo na to šta će ljudi da osete, ja sam uveren mislili ste i vi.Da vi.Da bi u tom poslu bili uspešni, postoji važan preduslov, a to znači da sačuvate Srbiju kakva je danas, slobodna, suverena, nezavisna, uvek spremna da se bori za svoje državne i nacionalne interese, svom narodu da služi, ako treba, kao što to danas pokazuje, sposobnu i spremnu da se suprotstavi i onim najvećima i onim najsilnijima, jer ne bira da li hoće ili neće to da radi onda kad brani svoju čast, onda kad brani svoje dostojanstvo, onda kad brani i svoje pravo na mir i dobru saradnju sa svim svojim komšijama, sa prijateljima, koje imamo kao nikada ranije, sa partnerima gde god možemo da ih pronađemo. To znači – spremna da se bori za budućnost. To je uslov svih uslova. Bez toga nema uspeha ni na jednom drugom planu, to znate.Očekujemo i od vaše Vlade da upravo tu politiku vodi svakako zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, koji je i tvorac i lider upravo te politike slobodne i uspešne Srbije. Za takvu Srbiju se živi. Za takvu Srbiju se diše. Živite za nju svakoga dana, radite naporno i posvećeno za nju svakoga dana, borite se neštedimice za nju svakoga dana i, uveren sam, biće i vaša Vlada na visini svog istorijskog zadatka i učiniće ponosnim ne samo sve nas koji ćemo za nju da glasamo, učiniće ponosnim i celu Srbiju. Hvala vam puno. Neka vam je uspešan taj posao. Slava Bogu i živela nam Srbija! Reč ima mandatar.Izvolite. Hvala lepo, predsedavajuća. Samo par rečenica.Da, mi jesmo ponosni na projekat „Beograd na vodi“ i radujemo se nastavku razvoja tog projekta. Mislimo da je to nešto što je od koristi ne samo za glavni grad, nego za celu Srbiju i ne vidim zašto briga i nervoza oko cene kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora tamo. To je pitanje tržišta i to je pitanje za one koji investiraju. To je osnov kapitalizma, a građani Srbije su se, šta god ja mislio o tome, 5. oktobra opredelili da žive u uređenju koje podrazumeva pravila zakonomernosti kapitalističkog društva.Tako da, tržište diktira i cenu kvadratnog metra i ponudu, odnosno potražnju. Nigde nisam shvatio i nisam našao vezu između cene noćenja u jednom hotelu i minimalne zarade. To je kao kad bi sada rekli – koliko košta najskuplji automobil, a kolika je prosečna zarada. To je pitanje za one klijente koji mogu to sebi da priušte, a na državi je da podiže ekonomski standard, da raste standard, da budu veće plate i penzije, da bude veća minimalna zarada, o tome sam posebno pričao, mislim da niste bili prisutni tada, o tome sam posebno pričao.Jer, da vas podsetim, kad su državu vodili ovi koji su sa vama i danas u koaliciji, tada je minimalna zarada u Srbiji bila 15.700 dinara, danas je 47.000 dinara. Ne znam šta bi tada rekli kolika je bila cena noćenja u hotelu, a kolika je bila minimalna zarada. Ako ima klijenata za taj hotel, to je dobro. Ako nema, snosiće odgovornost i poslovne konsekvence investitor koji je ulagao u taj hotel. Što to vas nervira i što to vas muči?Državu interesuje da li su plaćeni porezi. Državu interesuje da li oni koji grade plate doprinose za opremanje. Državu interesuje da li se neko novi zaposlio. Država iz toga, iz tih prihoda podiže i stvara uslove za rast plata i penzija. Vi morate da naučite osnove ekonomije, a ne da se ponašate kao Crveni Kmeri u Kambodži, koji bi da zaplene.Još nešto, vrlo interesantno, opet ste nervozni, ja sam vas pažljivo slušao, a vi ne možete da izdržite, dva minuta nemate koncentraciju. Interesantno sociološki i politički, pa vi najviše glasova dobijate tamo gde živi najbogatiji sloj stanovništva u Srbiji. Baš tamo vaša politička opcija dobija najveći broj glasova, a nama namećete da smo oni koji od bogatih prave bogatije, a od siromašnih siromašnije. Pa ne pokazuje vam realnost i život to, nego vas demantuje. U to što vi pričate najčešće, nažalost, poveruju oni koji su najbogatiji, a oni koji, nažalost, teže žive, a naša obaveza je da žive sutra bolje, kao i svi građani Srbije, nemaju nikakvo poverenje u to što pričate, jer je to prazna priča.I vi, kao ljubitelj „Romantičara“, navijač „Romantičara“ sa Karaburme, trebalo bi da znate da je OFK Beograd do pre koju godinu bio pred gašenjem, sad je pred vratima ulaska u Superligu, a bilo bi dobro da ste i obavešteni, siguran sam da jeste, da je OFK Beograd tražio od Fudbalskog saveza Srbije da narednu sezonu igra u Zaječaru na novom stadionu, kako bi se rekonstruisao Omladinski stadion na Karaburmi. Baš zbog tog razloga OFK Beograd je tražio da igra na stadionu u Zaječaru, da bi mogla da se izvrši rekonstrukcija stadiona na Karaburmi. Nemojte da vas ja kao Novosađanin učim šta se dešava na Karaburmi, a vi ste se predstavili da ste kao neko ko voli i prati OFK Beograd. Siguran sam da to znate.Da ne ponavljam ono što je Vlada Orlić precizno rekao, ne gadite se vi tako bogatih kada treba da vas finansiraju i vaše nevladine organizacije i vaše političke pokrete. Tada vam ne smetaju ti bogati koji mogu da spavaju u tim i skupljim hotelima i nije vas briga za minimalnu zaradu. Tada vas samo interesuje da li ćete doći do dovoljno para za sebe i za svoju politiku, tako da prestanite sa tim jeftinim demagoškim krajnje i ekstremno levičarskim idejama koje nemaju utemeljenje ni u duhu, ni u tradiciji srpskog naroda, čak, naprotiv, potpuno su suprotni nama. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Predrag Marsenić.Izvolite. Hvala.Gospodine Vučeviću, rekli ste da je ova Vlada kontinuiteta i ja sa tim imam najveći problem zato što je to tačno, nažalost.Ova Vlada jeste Vlada kontinuiteta jedne pogrešne politike koja se vodi od 2008. godine i koja staje u jednu rečenicu - Evropa nema alternativu.Mislim da ste u vašem ekspozeu morali mnogo više vremena da posvetite Poglavlju 35. i da objasnite građanima šta to Poglavlje znači i da na kraju tog našeg puta, a mi to, nažalost, pričamo od 2008. godine u EU nalazi se ono što je, nažalost, priznanje Kosova i Metohije.Za nas je to neprihvatljivo, a ukoliko je za vas neprihvatljivo onda morate da budete mnogo konkretniji u tome.U vašem ekspozeu nije bilo izjašnjenja o francusko-nemačkom sporazumu, tačnije o tome da li ćete ga sprovoditi i šta ćete iz njega sprovoditi, a šta nećete.Kada u obzir tu rečenicu da je ovo Vlada kontinuiteta, trenutno se na sajtu Vlade nalazi Ohridski sporazum, koji u jednoj tački kaže da će sve tačke francusko-nemačkog sporazuma biti sprovedene brzo i u dobroj nameri.Ako je to Vlada kontinuiteta, taj sporazum će i dalje biti na sajtu Vlade. Ja se iskreno nadam da neće, ali morate to konkretno reći i nama i građanima ove zemlje.Kada smo kod kontinuiteta, mi i dalje, nažalost, spadamo u red šest najsiromašnijih zemalja Evrope. I dalje smo zemlja siromašnih građana koji se najčešće klade i zadužuju u bankama i to su dve najprofitabilnije oblasti.Samo jedna kladionica je imala dobit u 2023. godini 50 miliona evra. Oni su ostvarili ekstra profit. To se takođe odnosi i na banke. Sve banke u 2023. godini imali su dobit od 1.180.000.000 evra. To su ogromne sume i ogromne cifre i do pre nekoliko godina to nije bilo tako.

jedna stvar je ovde nekako mera kontinuiteta i to se odnosi na sve ministre koji će biti u ovoj Vladi. Nažalost, niko od vas ministara i ministarki neće biti dovoljno poznat javnosti. Od vas će uvek biti poznatiji jedan ambasador strane zemlje koji se ovde ponaša kao kolonijalni upravnik vrlo često, koji je ovde bio gost i pre neki dan, a i pre nekog određenog vremena i koji je, zamislite, kršio zakon ove zemlje u jednoj situaciji bez reakcije prethodne Vlade. To nije dobar kontinuitet. Sa takvim kontinuitetom treba da se prestane.Vi ste nažalost i bićete Vlada kontinuiteta politike zaduživanja. Naime, sve vlade od 1945. godine, pa do 2012. godine zadužile su se ukupno 15 milijardi evra. Vaša Vlada za 11 godina zadužila se 22 milijarde evra i tu dolazimo do jednog dela vašeg ekspozea, ekspoze treba da ima i EXPO, i do dodatnog zaduživanja od 18 milijardi evra. Dakle, u 15 godina vaše vlasti vi ćete se zadužiti, ne vi nego država Srbija, 40 milijardi evra.Kad smo kod EXPO-a, doneli ste Zakon o posebnim postupcima radi realizacije tog projekta, tzv. leks specijalis. Ja pitam na šta se on odnosi? Vi ste, gospodine Vučeviću, juče rekli da je cifra jedna milijarda. Da li je tako? Ukupna cifra je 17,8 milijardi, a ja ovde imam izjavu gospodina Vesića koji je rekao da će izgradnja Sajma, izložbenog prostora i stambenog bloka za EXPO koštati 2,5 milijardi. Dakle, vi između sebe ne možete da se dogovorite šta koliko košta. Pritom, Goran Vesić nije rekao i nije pominjao ni Stadion, ni Akvatik centar.Ja sam, gospodin Mali je svedok, u jednoj emisiji, a i ovde tražio nekoliko puta da dobijemo analizu troškova, da dobijemo tehno-ekonomsku analizu da vidimo na šta će te pare biti potrošene. U pitanju je 18 milijardi evra. Mi kao narodni poslanici valjda imao pravo da znamo šta će, na koliko i gde će otići. Mislim da je to korektno sa naše strane. I dalje nismo dobili odgovor na to.Ovde ste dali tri primera. Nažalost, sva ti primera su pogrešna. Prvi primer oko EXPO-a se tiče Pariza. Znate, dugo je nekoliko hiljada godina najviša građevina na svetu bila Keopsova piramida, pa su onda zamenili neke katedrale i na kraju se pojavila Ajfelova kula i Ajfelov toranj. On je visok skoro 300 metara, možda preko 300 metara i to je u to vreme bilo nešto veličanstveno. To ljudi do tada nisu videli, ali šta je Francuska time poručivala? Pa da su prvi u oblasti čeličnih konstrukcije, da su prvi u svetu u oblasti izrade liftova, pošto je postojao lift koji vodi do vrha Ajfelove kule i profit koji su oni ostvarili nije bio profit od turizma na tom sajmu, nego upravo činjenice da su dobili gomilu poslova u oblasti čelične konstrukcije koju su radili po celoj Evropi.Vrlo slično se desilo u Čikagu četiri godine kasnije. Dakle, SAD su tada uradile nešto fascinantno, što je naravno delo Nikole Tesle, i tu ste u pravu kad ste rekle, a to je naizmenična struja. Naizmenična struja je pobedila, jer SAD su bile prve u svetu koji su tako nešto počele da sprovode, pa ste imale „General Electric“, „Vestinghaus“ itd. Dakle, oni su unovčile to.Šta ćemo mi unovčiti u našem EXPO-u? Stadion, pa će turisti da dolaze da gledaju stadion? Pa, neće biti. Nije to toliko fascinantno, a za sve to moramo da damo koliko? Dve i po, tri i pet milijardi evra.Onda ste dali treći primer Astane. To je najgori mogući primer. Dakle, imamo Kazahstan koji je u suštini energetski izuzetno potentna i vrlo važna zemlja. Dakle, imaju gas, imaju naftu, imaju uranijum. Oni mogu sebi da dozvole da potroše određene pare ne iz kredita, jer oni ih imaju, a potrošili su između dve i pet milijardi evra, a znate kolika im je bio povraćaj investicije? Pa, nikakav. Zaradili su 500 miliona evra i danas je sve to tamo prilično zapušteno, a sve ovo što ćemo mi napraviti, nažalost, mene podseća na Atinu 2004. godine i na Olimpijadu, kada su se oni zadužili 13,5 milijardi evra. Danas pola tih objekata gotovo da ne postoji, zapušteni su, nisu iskorišćeni i nažalost, mislim da će slično tako nešto da se desi i sa našim EXPO-m.Na kraju, govorili ste o kulturi sećanja. Vi ćete u vašoj Vladi imati ministra koji je konstantno umanjivao žrtve logore Jasenovca. To nije dobra poruka i to nije dobra kultura sećanja.Taj ministar će biti u našem timu koji će se boriti da se ne usvoji ono što naravno nije istina, a to je Rezolucija o genocidu u Srebrenici. Tri vodeća svetska stručnjaka su izjavila da to nije istina - Jehuda Bauer, Efraim Zurof i Gideon Grajf, koji je na kraju i knjigu izdao i o tome i stručni rad i knjigu o onome što jeste genocid i sva trojica se slažu da to jeste bio genocid i sva trojica se slažu da je tamo stradalo 750 hiljada ljudi. Govorim o Jasenovcu, naravno, a imate čoveka u Vladi koji će, nažalost, ja se nadam da neće, da ćete ga u tome sprečiti, ali nažalost sprovoditi i dalje tu svoju politiku ili ideju smanjenja žrtava Jasenovca.Hvala vam.

uvaženi gospodine Vučeviću, kandidati za potpredsednike i ministre u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, dragi gosti, Zdrava Srbija, izabrana na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, glasaće za izbor predsednika i članova Vlade Republike Srbije.Ako je potrebno čak i laički da se čovek osvrne na prethodni period i zapita se koje su to tri stvari upečatljive koje bi mogli da označimo kao jedan vredan rezultat

Što bi rekao predsednik Republike jednom prilikom na televiziji – ko jednom prođe „Milošem Velikim“, više se ne vozi magistralom. To je realna činjenica.Zatim, realna je činjenica da u Srbiji postoji makroekonomska stabilnost, dakle, čvrst dinar, redovne plate i penzije, penzije, uređene javne finansije i to jeste zasluga ministra finansija i to je realna činjenica, ne možemo to da osporimo, čak je rast plata izražen u evrima

razvoja infrastrukture, dakle, EKSPO, završetak putnih koridora, pruge nove itd. saobraćajnice, škole, bolnice, zatim, drugi infrastrukturni objekti u celini, zato bih želeo da ukažem na jednu činjenicu budućem premijeru. Ta činjenica je da je potrebno obratiti pažnju o istovremenosti rokova da oni bočni putevi koji vode ka gradovima koji nisu direktno na autoputu, kao što je put prema Gornjem Milanovcu ili sada skoro završeni put prema Valjevu ili ovaj pomenuti put od Kraljeva do Pazara ili od Požege do Mačkata, za građane u praktičnom smislu te reči veoma je značajan pristup našim velikim saobraćajnicama. Mislim da o tome treba povesti računa.U skladu sa infrastrukturnim projektima, ovde je pomenuta univerzitetska infrastruktura. To znači da ćemo imati situaciju da pored škola, vrtića, da ćemo izgraditi i neke fakultete. Ja ću vam napomenuti da to ima i te kako veze sa digitalizacijom i reći ću vam da najbolje stručnjake iz oblasti softvera ili programiranja zapravo školuje Matematički fakultet u Beogradu, smer informatika, zatim, računarstvo i softverski inženjering na Elektrotehničkom fakultetu i, zatim, informatika, informacioni sistemi na FON-u.Koliko ja znam, FON je izgradio svoju zgradu. Elektrotehnika ima prostor. Molim vas da uzmete u obzir, pošto je određeno zemljište i u tom pogledu je napravljen plan, da se konačno izgradi Matematički fakultet u Beogradu, jer on daje najbolje stručnjake u oblasti programiranja i softverskog računarstva. Kada kažem da on daje najbolje stručnjake, ti stručnjaci se zapošljavaju u stranim kompanijama, prave svoje kompanije, ali ti stručnjaci su potrebni i javnom sektoru i ukazujem na činjenicu da u javnom sektoru nisu adekvatno nagrađeni kao u privatnom sektoru za takav rad.Istovremeno, to me vuče da ukažem na paritet plata, iako su plate u povećanju, paritet plata u javnom sektoru nije dovoljno dobar i zalažem se za ono što je ranije, od čega se odustalo, dakle, uvođenje nekog odnosa i platnih razreda, da bi profesori i lekari bili vodeći zaslužni ljudi, jer znate dobro da ljudi ne upisuju fakultete koji imaju ove nastavničke smerove. Moramo učiniti i taj napor da se plate profesora povećaju i na taj način da napravimo bolji odnos stvari.Hoću da vam kažem veoma važnu činjenicu, treće pitanje, dakle, spoljna politika koja je naše najteže pitanje danas u Srbiji. I zato je Zdrava Srbija ušla u koaliciju sa jasnim ciljem - zaštita nacionalnih interesa. Sad je potrebno državno jedinstvo po pitanju očuvanja nacionalnih interesa sad više nego ikad. Nacionalni interes, nije to neki apstraktni pojam, ljudi. Država je organizovano opštenje ljudi povezanih međusobno duhovnom solidarnošću, koji priznaju tu solidarnost ne samo razumom, već i snagom patriotske ljubavi, dostojanstvenim i hrabrim postupcima, a ona u duhovnoj suštini jeste otadžbina, oformljena i ujedinjena javnim pravom. To je duhovna osnova države.Ustav Republike Srbije i Rezolucija 1244 štite da je južna srpska pokrajina u sastavu Republike Srbije i na tome ćemo i dalje insistirati. Nisu uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, iako je bilo različitih pritisaka u tom pravcu, što takođe podržavamo.Dakle, duhovnost koju mi nosimo, ona potiče sa istoka, od istočnih otaca. Tu duhovnost, od te duhovnosti potiču i Rusi. Kad neko kaže - Srbi i Rusi su duhovno isti narod, to znači da svi nosimo istu duhovnost sa istoka.Prema tome, ovo što su ukinuli Dostojevskog na zapadu je isto kao što pokušavaju da donesu rezoluciju UN za genocid i isto je kao što pokušavaju da nepostojeću državu Kosovo stave u Savet Evrope. Evrope. To su istovetne stvari. Oni time žele da pokriju svoju nemoć da zaustave dva velika rata koja se vode u svetu. Ne može se tim rezolucijama menjati formula genocida.Završavam. Zdrava Srbija

Miran i dostojanstven, školovan, pristojan, otmen i čovek od reči. Možda ne deluje temperamentno, ali kad govori o Srbiji, vidi se da rodoljublje iz njega isijava vrlo emotivno.Zdrava

Kada ste čuli da je stanje nikad gore, bukvalno sve predstavnike SNS u poslednjih 12 godina ste očistili. To je pobeda Nišlija, ali to je, moram da priznam, i pre samih izbora pobeda opozicije, jer smo očigledno bili u pravu svaki put kada smo sugerisali da Niš nazaduje.Za 12 godina imali ste tri gradonačelnika, imali ste preko 20 većnika, imali ste preko 50 direktora javnih preduzeća. Nijednog od njih niste izabrali ni za jednu funkciju u ovom slučaju. Neće biti ni na listi.Ono što je još važnije, zadnjih 12 godina niste imali nijednog ministra iz Niša. I tu ste me čuli kada smo o tome pričali, jer sam sa pravom kritikovao. U prošlom sazivu je četiri ministara bilo iz Novog Sada, nijedan iz Niša. Eto, ovog puta ste shvatili da mora da postoji bar jedan ministar sa ličnom kartom iz Niša. Izabrali ste poslanicu Jelenu Žarić Kovačević.Moram da priznam da sam, dok sam čitao njenu skromnu biografiju, uočio jednu stvar za koju moram sada da napravim neku vrstu pauze. Jelena, srećan rođendan. Video sam da ti je rođendan danas. Jelenu inače znam kao osobu koja je bila svaki put, kada sam bilo šta objavio na Tviteru, manje, više zadužena da komentariše objave. Tako je otprilike i bio njen zadatak. To je nešto što na neki način… Ovde postoje ljudi koji rade. Nakon toga ja sam imao obračune ne samo na društvenim mrežama, nego i u medijima, ali i ovde u Skupštini sa njom. Ja verujem da će to da se nastavi.Ono što sam 3. februara ove godine rekao jeste važna stvar za ovu temu. Rekao sam da je Jelena Žarić Kovačević bila zadužena za preseljavanje ljudi iz okolnih mesta u Niš. Ona je zadužena za mešetarenje sa biračkim spiskom upravo sa tadašnjim ministrom Bratislavom Gašićem.

Da li je to slučajnost? Naravno da nije slučajnost. Očigledno ćemo na tu temu još da pričamo. Naravno da to neće proći, ali ćeraćemo se još.Što još.Što se mene tiče, ja sam uvek birao Niš iz kroz svoje govore i kroz svoja dela, ali i danas biram svoj grad. Možda nije bilo u medijima, ali prva opoziciona lista od kada su se raspisali lokalni izbori koja je predata je „Biramo Niš“ sa rednim brojem 2. To je lista uglednih građana. To je lista Nišlija profesora. To je lista dokazanih boraca protiv ovog režima. Čast mi je što ću predvoditi najširu i najraznovrsniju koaliciju tog 2. juna koja uliva poverenje svim Nišlijama da su promene moguće.Kao arhitekta, uvek imam i plan i viziju i biram da imamo i rešenja i ideje. Biram da ovoga puta imamo pozitivnu kampanju, ne negativnu kampanju. Biram da imamo što više parkova, da uredimo konačno lokalnu samoupravu koja je jedna od najgorih u celoj Srbiji. Biram da rešavamo efikasno komunalne probleme koji se ni na koji način nisu rešavali. Biram da imamo veliku pešačku zonu i biram da Niš bude evropski grad.Čuo sam da je malopre gospodin Orlić rekao kako je Vučić doveo deset fabrika. To nije istina. Vučić je samo one fabrike za koje su bukvalno bila odobrena njihova proširenja.Ono što moram da kažem jeste da ne želim da Niš bude samo grad fabrika i jeftine radne snage. Ja želim da Niš bude grad kao što je nekada bio, visokih tehnologija, investicione zone. Za to ćemo se zalagati.Sada kada budu došle promene u Nišu i kada opozicija pobedi 2. juna očekujem da i vi ministri ne opstruišete Niš. Nažalost, svih ovih godina, prethodnih 12 godina, SNS je možda namerno, možda slučajno opstruisao Niš. Niš je nazadovao. Znam da ministar Vesić priča o nekim rešenjima, idejama, planovima. Ja se nadam da te sve stvari planira da realizuje bez obzira ko bio gradonačelnik. Naravno, to isto važi i za premijera budućeg, odnosno mandatara Vučevića.Ono što želim da kažem je da svaki gradonačelnik mora da se bori za svoj grad, bez obzira ko bio na vlasti. Znam da na to niste navikli, ali navići ćete se.Na kraju mogu da vam kažem da promene ipak kreću sa juga i da su promene uvek kretale iz Niša. Zato Nišlije biraju Niš. Do pobede!

koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, sve što treba da znate o ovoj Vladi koja će se samo zvanično zvati po Milošu Vučeviću jeste da će njen pravi premijer biti Andrej Vučević. Ovom Vladom će Aleksandar Vučić ustoličiti svog rođenog brata za premijera. Svi koji će u njoj biti i svi koji će za nju glasati misle da rade baš dobru stvar čineći srećnim svog gospodara, ali ne shvataju onu ključnu, da Aleksandar Vučić više nikome od vas ne veruje ama baš ništa.Do

Hajde što vas je isponižavao, javno vam rekao da ne vredite ništa, da za vas niko ne glasa, a sada vam je i pokazao da ni u koga nema poverenja i da će budući premijer, kao što sam rekla, biti njegov rođeni brat.Čemu zapravo svedočimo danas? Svedočimo tzv. izboru Vlade ove države,

Vulin se vraća, Lončar se vraća, pametnom dosta.Znate, kada je uhapšena policajka iz Valjeva, Katarina Petrović, samo zato što je potvrdila da je prvi kum Srbije Nikola Petrović, Aleksandra Vučića, izazvao saobraćajnu nezgodu i povredio dve žene pod dejstvom alkohola i kokaina, tada sam prvi put čula komentare, pa polovina Vlade koristi narkotike, i to ministarski kokain, kažu najbolji. Kažu i da je sreća što neki ministri imaju vozače, inače bi i oni izazivali saobraćajne nezgode, kao i Nikola Petrović. I za druge bahanalije važnih kumova i novopečenih pijanih milionera i da su baš na trgovini drogom sklapani prvi savezi balkanskih bratija – od Drača, preko Srbije, do zemalja EU i da je najveći deo tog novca, kao i trgovina oružjem, opran kroz Beograd na vodi i kroz druge nekretnine, ali i brojne firme i u Srbiji i u inostranstvu kojim se pere prljavi novac od narkotika i trgovine oružjem, a naročito u arapskim državama, a i kroz državna lovišta.Kažu

**Marinika Tepić** Nije ovde bitno ko je prozapadni ministar, ko je proruski ministar i nije važno što Vučić pokušava sa svojim bratom da ovu Vladu predstavi kao prosrpsku. To nije tačno. Ova Vlada nije ni prozapadna, ni proruska. Ova Vlada je kolumbijska. Vlada partije, bratije, mafije, kriminala i kartela, to je jedini interes. Sve ostalo je koska za javnost.Sa ovakvima sve se na kraju svede na politiku koferčeta učitelja Šešelja. Kažu da je njegova tarifa oduvek bila dva miliona.

Ekspo je dabome glavna otpremnina, bele pare, kako to kažu. Ozakonjenjem ove epske krađe koja se priprema.

Zgrabili ste državnu imovinu kao predatori. Nametnuli ste psihozu permanentnog vanrednog stanja, a uzeli i radikale i socijaliste u koaliciju samo zbog toga da bi se borbom za vlast ostalo na na slobodi. Zbog toga poslanička grupa Stranke slobode i pravde, naravno, neće glasati za ovu Vladu. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram članove 103, 106, 107. i 109.Gospođo predsedavajuća, vi niste bili ovde prisutni, ali gospođa nosilac liste opozicione je ovde govorila mimo dnevnog reda, o mafiji, drogama, kokainu, Kolumbiji, pa da kažem da je ona vrlo kvalifikovana za to.Ovo je Novak Filipović, narko diler iz Pančeva.

Narko diler sa 66 kilograma uhapšen 2020. godine sa 114 paketa u kamionu. Da li je ovo narko diler, da li je ovo mafija?Još nešto. Njenog šefa Zoran Đinđić nije smeo da primi u partiju.

Sa nasmejanim pripadnikom Zemunskog klana je njen šef, šef nosilje liste, gospodin Dragana Đilas, nasmejan. Verovatno se zahvaljuje Vladi Japancu na ubistvu premijera, a svi znamo da je to učinio Zemunski klan.Dame i gospodo, da zaključim. Nema evropske zemlje u kojoj bi nekome ko je sarađivao sa narko dilerom bilo dozvoljeno da se bavi javnim poslovima, tim pre što je od tog narko dilera tražio da protera novinara iz njenog rodnog mesta.Hvala. Hvala vam.Svakako nije bila povreda Poslovnika. Dakle, ni po Poslovniku, član 103, oduzimam vreme od poslaničke grupe.Nebojša Bakarec, takođe povreda Poslovnika.Izvolite. potpredsednica Skupštine uvažena je opomenula ovu prethodnu govornicu.Član 108.Nije bio član 108.Dobro. Član 110, jer je morala…Da,

Dakle, radi se…Ne, ozbiljne stvari su.Znači, ono sa čim sigurno javnost nije upoznata, pošto je ova tajkunova službenica pominjala navodni kriminal u vlasti, itd. U vreme kada je ona bila na vlasti, imamo tačan datum, policija je to utvrdila. Dakle, 29. januara 2015. godine oko 17.30 časova u Novosadskoj ulici u Temerinu kod broja 8, mediji su o tome izvestili, vozilo u kome se ona nalazila je udarilo i teško povredilo pešaka Tomislava Kovačevića iz Bačkog jarka. Unakazili su ga. Vozač tog vozila u kome je bila sekretarka je bio u alkoholisanom stanju. Teške povrede su nanete pešaku Tomislavu Kovačeviću koji je odvežen u Klinički centar Vojvodine.Vozač vozila u kome se nalazila sekretarka, ova sadašnja ovde, portparolka Veljka Belivuka i „Multikomova“ službenica je ona isposlovala preko pokrajinskog premijera Pajtića, da se vozaču ne uradi alko test sutradan pošto se radilo o teškim telesnim povredama. Znači, to je bila zloupotreba vlasti.U policijskom Zapisniku inače je konstatovano da su uslovi za vožnju te večeri bili idealni, da je dan dan bio, put je bio prav, suv, da je vozač u kome je bila sekretarka namerno pomerao vozilo posle udesa čime je počinio, sumnja se, krivično delo, jer je hteo da prikrije ko je vozio. Sumnja se da su vozač i suvozač zamenili, ovo je Poslovnik, zamenili mesta i da je vozila upravo ona, a da je vozač preuzeo krivicu na sebe.Tomislavu Kovačeviću, nedužnom građaninu su konstatovane nebrojane teške telesne povrede. Nikada se nije brinula o tome kakva je bila sudbina pešaka Tomislava Kovačevića. Počinila je kriminal dok je bila na vlasti i sa ovim Novakom Filipovićem. Gazili su znači ljude na putevima, nikada ih nije bilo briga i nikada ih nije bilo briga šta je bilo sa pešakom Tomislavom Kovačevićem. Toliko o kriminalu kada je ona bila na vlasti. Hvala.

Poslovnik osim ako mi ne date repliku, jer su oni replicirali, kaznili ste ih. Ja ću Poslovnik isto, član 27. stav 2. primena Poslovnika.Svi koji ovde sede, a verujem da znate i vi, pošto se o tome već govorilo i kontinuirano se laži iznose, bili ste dužni da prekinete prethodnu dvojicu narodnih poslanika zato što su neprestano iznosili laži i

da ne pominju vaše kolege novinara Miću Milakova koga sam ja navodno htela da isteram. Zamislite, ja sa metar

iseli iz Pančeva, odnosno da joj učini tu vrstu usluge.Gle čuda, njen šef se slikao sa dobrim dečkom. Dakle, ovde imate Dragana Đilasa sa istim tim narko dilerom, sa dobrim dečkom i gle čuda, dobri dečko je tek kada je osuđen i kada je priznao delo koje mu se stavilo na teret, e onda je navodno postao član SNS. Ali gle čuda, ona i dalje tvrdi da je dok je bio sa njom, bio dobar dečko, a finansirala ga je, čovek je bio valjda bodi bilder itd. verovatno da je ona na određen način cenila njegovu sportsku aktivnost, posebno ovu koja se ticala droge.Dakle, ona je tom dečku, dobrom dečku, prebacila milione dok je vršila javnu funkciju. Ali, šta je sa ovim Bakićem? Opet njen šef, sa nekim dobrim dečkom sa 66 kilograma droge i 114 paketa, to je takva količina bila da je morao da preveze to kamionom. Toliko o njihovoj pravdi. O priči o Jovanjici, o bogu ocu itd, ali oni ne izlaze iz druženja sa narko-dilerima, a posebno gospođa

tabloidnih razgovora i svega što neki govore, što proizilazi iz tabloida, jer zaista mislim da smo ovde dali neku zakletvu da ćemo raditi u javnom interesu građana. Zaista mislim da je, u najmanju ruku, politički korektno ću se izraziti, nekulturno da spominjete nečiju decu, nečije porodice, nečije paušalne ocene ko je sa kim bio, ko je sa kim radio, da to građane Srbije uopšte ne zanima.Građane zanima.Građane Srbije zanima, recimo, ja dolazim iz Zrenjanina, kako opravdavate taj patriotizam u smislu da ste dali 100 hektara najplodnije zemlje stranom investitoru, gde niče najveća trovačnica na Balkanu, gde Ujedinjene nacije govore da se tu javilo najveće zlostavljanje što se tiče radnika? Mislim da to interesuje građane Srbije, a ovo, tabloidi, ko je koga, ko je šta kome rekao, zaista treba da se odmaknemo od tih tema. zaista treba da se odmaknemo od tih tema. Evo, upristojite ih. Pogotovo ne u ovom telu i pogotovo ne mi.Građane Srbije interesuje zašto u 21. veku nemaju ispravnu pijaću vodu, iako obećavate skok 2027. godine. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala vam. To je po članu 103, oduzimam vreme vašoj poslaničkoj grupi, jer ovo nikakve veze sa Poslovnikom nije imalo.Slažem se sa vama duboko, moram da vam kažem. Dakle, nije ovo mesto ni za pominjanje dece, ni za pominjanje porodice, ni za pominjanje braće, ali vi možda vašoj šefici poslaničke grupe da to kažete, pa da krenete od vas, a ja verujem da će onda svi ostali to takođe prihvatiti. Pošto kada pominjemo braću, tu je vaša poslanička grupa, i lažne navode o braći, uvrede itd, tu je vaša poslanička grupa šampionska u ovom parlamentu. Tako da se ja u potpunosti sa vama duboko slažem. Hajde da krenemo od nekog. Hajde sada idemo dalje.Po poslovniku. Izvolite, Poštovana predsedavajuća, član 107.Više puta niste odreagovali na uvredljive izraze koje je poslanik uputio narodnoj poslanici Mariniki Tepić. Kao žena, mislim da ste bili dužni da reagujete. Kao žena, mislim da ne treba da dozvolite da neko naziva neku ženu nosiljom. Krajnje uvredljiv odnos prema ženama pokazuju vaši poslanici. Ova režija koja se sprovodi ovde, već kod nekoliko govornika vidimo da izostaje u toj režiji vaša reakcija. Čim neki govornik krene uvredljivo da priča o nekom, vi treba da ga prekinete, ne da mu dozvolite da priča čak i preko vremena od dva minuta, pa da posle toga konstatujete da se oduzima vreme od poslaničke grupe.Kada sam se već javio po povredi Poslovnika, dužni ste da brinete o dostojanstvu i bezbednosti poslanika. Pitam vas, kako su došli snimci sa sigurnosnih kamera u našim holovima do određenih televizija? Hvala. Kao žena, i to mi kažete vi čiji narodni poslanik je pretio meni javnim silovanjem. Vi meni držite predavanje o tome šta ja kao žena ženi treba da kažem. Vi, čiji narodni poslanik, sedite pored čoveka koji je meni lično pretio silovanjem. E, majko mila, šta ćemo mi ovde sve da vidimo i da doživimo.Idemo dalje.Narodni poslanik Šaip Kamberi. Hvala.Ni 23 godine od našeg nastojanja da kroz dijalog sa centralnim vlastima u Beogradu rešimo životne probleme nisu dale ozbiljne rezultate. Kao posledica toga, imamo nizak stepen participacije albanske manjine u državnim institucijama, visoku militarizaciju regiona, postojanje 48 mini-baza u zoni kopnene bezbednosti, pretežno u albanskim naseljima, siromaštvo i nizak ekonomski razvoj regiona, kosovske diplome se ne priznaju, pasivizacija adresa se nastavlja, o čemu je pisao i američki „Stejt department“ u poslednjem izveštaju, uvek prisutna albanofobija, u kojoj se sinoć ogrešio i mandatar, zakonska zabrana javnog i službenog isticanja nacionalnih simbola, te sistematskog kažnjavanja onih koji su isticali simbol kao metod političkog pritiska i discipline.U odnosu

Zato smo neprestano tražili preduzimanje mera koje bi otklonile ekonomske, socijalne, političke prepreke koje sputavaju delotvornu ravnopravnost manjina.U svakoj komunikaciji sa vlastima u Beogradu tražili smo bezrezervnu realizaciju plana od sedam tačaka, čija je centralna tema integracija. Preduslov ostvarenja te teme jeste priznavanje diploma sa Kosova, zaustavljanje selektivnog i etnički motivisanog procesa pasivizacije, donošenje novog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, izmene i dopune Zakona o području i sedištu sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o upotrebi nacionalnih simbola, preduzimanje mera za razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. I nakon 23 godine dijaloga i 12 godina vlasti SNS, Bujanovac, Preševo i Medveđa ostaju najnerazvijenije opštine.Mandatar opštine.Mandatar je govorio da je Vlada inkluzivna. Možda je Vlada delimično, formalno inkluzivna, ali Republika Srbija i njene državne institucije ostaju ekskluzivne, samo za građane prvog reda, pripadnike većinskog naroda, odnosno da budem precizniji, članove SNS.Koliko je danas integrisana albanska manjina, zbog vremena ne mogu ovde da predstavljam podatke, ali ću novom premijeru poslati dopis u kome će detaljno biti obavešten o stanju participacije.U programu premijera nisam uočio ništa konkretno u pogledu poštovanja prava manjina. Ono što sam zaključio nakon njegovog ekspozea jeste da je on manjinska prava sveo na molitvu jezan, izbegavajući preuzeti ozbiljnu odgovornost i za njihovu ravnopravnu i ravnomernu integraciju.Mislim da Republici Srbiji treba Vlada koja poštovanje ljudskih i manjinskih prava ima u prioritetima svoje politike, a ne ona koja ljudska i manjinska prava percipira kao imperijalni koncept Zapada. Treba joj Vlada koja će činiti sve da integriše manjine u heterogenoj Srbiji i prestati da sprečava integraciju Srba u mnogo homogenijim državama.Rekli ste da je ovo Vlada kontinuiteta. Za nas kontinuitet znači diskriminaciju, ne integraciju, pasivizaciju. Mislim da, radi svoje evropske budućnosti, Srbiji treba Vlada diskontinuiteta, totalni raskid sa prošlošću. Ne treba joj Vlada koja je u konfrontaciji sa Evropskom unijom, treba joj Vlada koja će voditi ka zapadnom konceptu demokratskog liberalizma, a ne ka konzervativizmu, autoritarizmu i agresivnom nacionalizmu.Što se spoljne politike tiče, možete izabrati između strateške potrebe – Zapad i destruktivnih emocija – Istok. Vaša je odgovornost kuda ćete dalje. Ali ovom prilikom moram da citiram bivšeg visokog komesara Evropske unije za proširenje Olija Rena, koji je jednom prilikom rekao: „U zagrljaju medveda je toplo, ali možete lako da budete ugušeni od njegove ljubavi“.Što se Kosova tiče, vi nastavljate da negujete nerealnu politiku, politiku zasnovanu na dogmama.Stalno

načelo međunarodnih odnosa se ne sprovodi. Govorili ste o Kosovu i kosovskom premijeru kao zločincu. Kako se niste setili da jednu reč kažete o terorističkom napadu u Banjskom? Kako se niste setili da jednom rečju pomenete srpske zločine na Kosovu, o hladnjačama sa leševima albanskih civila koji su na nastojanju prikrivanja tragova zločina prevezeni po raznim lokacijama u Srbiji. Kamberi** Imperijalistička politika prema Kosovu, politiku koja podržava rušenje dejtonske Bosne i remetilačku politiku u Crnoj Gori ne zaslužuje podršku.Ja pozivam mandatara kada bude izabran da poseti Bujanovac, Preševo i Medveđu i da se sam uveri kakvo je tamo stanje.Nemojte pratiti primer gospođe Brnabić i predsednika Vučića, da dođete u sedište SNS ili u nekom srpskom kafiću ili lokalu.

Uvažena predsednice, uvaženi mandataru Vučeviću, uvek nezavisni, nikada izolovani. Jedna stara deviza italijanskog ministra spoljnih poslova iz Kontija u potpunosti bi se mogla primeniti i na ovaj i ozbiljan i patriotski ekspoze koji je podneo mandatar.Mogao bi se posmatrati ovaj ekspoze i kroz kritike koje su se čule tokom ove rasprave koje su došle i sa leve i sa desne strane, koje bi se praktično mogle sublimisati u dve kvalifikacije Vlade i programa. Jedna je da je program Vlade reakcionaran, a druga je da je ova Vlada i da je ovaj program u potpunosti stvar kontinuiteta.Kada govorimo o tome kakva je ideološka osnova ovog programa, apsolutno je netačna tvrdnja da je on reakcionaran, već da dva stuba potpuno ravnopravno drže u ravnoteži osnovni motiv i osnovni stub ove politike, a to je suverenizam. Jedan je tradicionalizamm a drugi je modernizam. Tradicionalizam se ogleda i kroz odnos prema vojsci, kroz poštovanje vojske, kroz njeno naoružavanje i kroz odnos prema crkvi, nikada država i crkva nisu imali bolje odnose, i kroz kulturu sećanja i kroz odnos prema prema pitanju porodice i kroz odnos kada je u pitanju demografija i kada je u pitanju obrazovanje.Kada je u pitanju modernizam, nikada pre ove Vlade mi nismo bili u mogućnosti da pričamo i o inovacijama i o digitalizaciji i o novim tehnologijama. Naravno ovde ću iskoristiti priliku da izrazim zadovoljstvo što će u novoj vladi biti i ministar Nenad Popović, predsednik Srpske narodne partije koji je zajedno sa predsednicom Vlade i sadašnjom predsednicom Skupštine Anom Brnabić praktično pokrenuo čitav proces inovacija i novih tehnologija u Srbiji da bismo danas bili jedni, možemo slobodno reći lider u regionu i uveren sam da će kroz svoje profesionalno i političko iskustvo dati snažan doprinos u novoj Vladi.Kada je u pitanju infrastruktura, kada su u pitanju kapaciteti saobraćaja, pogotovo aerodrom i sve ovo što je najavljeno u vezi EXPO-a, mi možemo govoriti da je Srbija potpuno promenjena modernizujući se. U tom smislu ta dva stuba čine ono što se zove suverenizam ili slobodna politika.Opet se vraćam na ovu sentencu na početku mog izlaganja - uvek nezavisni, nikada izolovani. Nije bilo lako graditi ovu poziciju. Kao neko ko 20 godina ima priliku, praktično i više, od 2000. godine da ima uvida u razne politike ili lidere i događaje na političkoj sceni, mogu slobodno da kažem da je ovo vreme od 2014. godine vreme kada se najdoslednije, najupornije branila politika slobodne i samostalne Srbije koju je promovisao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.Bilo je u prethodnom periodu takvih momenata, ali su se oni slamali što pod pritiscima spolja, pod unutrašnjim protivrečnostima pojedinih vlada. Ovo je prva stabilna vlada u dužem kontinuitetu od 10 godina koja dosledno brani ovu politiku i kada je danas kritikuju u tom smislu da što kroz manevre i kompromise zadržava glavni pravac nacionalne politike i ne odustaje od glavnih nacionalnih interesa, može se slobodno reći da je to bio jedini način da se vodi mudra i realna politika u ovom vremenu i da se sačuva nezavisna i slobodna Srbija.U ovom smislu želim da kažem da se veoma radujem što je mandatar Vučević, za koga mogu da kažem, pre svega, da sam mu poznavao pokojnog oca i kroz profesionalne susrete i kao advokate i političke susrete imao sam priliku da upoznam jednog časnog patriotu i nemam nikakvu sumnju posle kad sam upoznao i mandatara da potiče iz takve jedne porodice koja je odana Srbiji i odana vrednostima.Zahvaljujem vrednostima.Zahvaljujem mu što je citirao delove govora kralja Milana koji je nepravedno zapostavljen u srpskoj istoriji kao neko ko je gradio institucije i gradio modernu Srbiju, ali nadovezujući se na ovaj ekspoze i na politiku kontinuiteta, koja je izuzetno važna, jer ako govorimo od diskontuitetu koji oni predlažu i nagoveštavaju, čemu bismo se vratili? Diskontinutitetu u pravosuđu, u razaranju pravosuđa, diskontinuitetu i inflaciji, diskontinuitetu u stopi nezaposlenosti, o pustim prostorima Srbije bez puteva. Ovaj kontinuitet je kontinuitet uspeha i zbog toga mora da bude nastavljen.Upravo govoreći o nezavisnom položaju, ja ću na kraju da citiram onoga koji je utvrdio samostalnu i slobodnu politiku Srbije i koga smo mi dužni da sledimo i sve srpske generacije su ga sledile, a to je bio Ilija Garašanin, koji je govorio - Strane sile treba da uvide da Srbi znaju svoje interese bolje nego ijedna od njih. Male zemlje moraju se uglavnom osloniti na sopstvene snage i hrabrost, odlučno braneći svoja prava i ne računajući na stranu pomoć koja može samo da olakša, a ne i da donese rezultat, jer neće strana sila jednakost već, kako kaže Ilija Garašanin, nadvisi je. Srbija mora samu sebe svagda da brani. Napredak i spas naš zavise od naših napora. Na kraju zaključuje - Srbi ne smeju dozvoliti da ih drugi tutorišu.Gospodine tutorišu.Gospodine Vučeviću i ministri, želim vam uspeha u budućem radu i neka nam živi Srbija.

dan.Kao generalštabni oficir u penziji, težišne teme će mi u daljem radu biti odbrana, vojska i KiM, gde sam i službovao i živeo i izvršavao zadatke.Nisam topio tenkove, kao što nije ni kolega Ponoš.Od novog ministra odbrane očekujem da poštuje član 18. Zakona o Vojsci Srbije.I, na kraju, da parafraziram jednu repliku – ništa lično, samo moralno.Hvala. Hvala.Dajem reč narodnom poslaniku Jovanu Janjiću.Izvolite. Iskazujući poštovanje prema ličnosti budućeg predsednika vlade Republike Srbije gospodina Vučevića, iskreno verujući u njegove dobre namere, želim da ukažem samo na dva segmenta iz njegovog izlaganja programa buduće vlade, iako je o tome već bilo reči. Jedan se tiče spoljne politike, a drugi statusa srpske AP Kosovo i Metohija i nastojanja da se ona zanavek istrgne iz okrilja Srbije, odnosno iz njenog državnog pravnog poretka.U ekspozeu uvaženi kandidat za predsednika Vlade kaže – punopravno članstvo u EU ostaje strateški cilj Republike Srbije i kaže da je to u najboljem interesu naše privrede. Zašto bi bio to strateški cilj Republike Srbije, kada EU kontinuirano radi protiv interesa države Srbije i srpskog naroda? Ako se tamo već teži da nije dovoljno da se kaže da je to naše opredeljenje sa naznakom u meri ostvarenja naših interesa, a ne da se to ističe za strateški cilj, pa da nas usred toga stalno nečim ucenjuju i da urušavaju naš suverenitet?O kakvom interesu privrede može govoriti kada se članice EU uporno obrušavaju na teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje i kada duhovno razaraju i duhovno ubijaju naš narod naturanjem kojekakvih lažnih vrednosti i otvaranjem vrata satanizmu? Zašto bi to bio naš strateški cilj kada imamo drugih mogućnosti za razvoj naše privrede,

Na drugom mestu se ističe značaj strateškog partnerstva Republike Srbije sa narodnom Republikom Kinom, a tek na trećem mestu se kaže da se Srbija ne može i neće odreći prijateljstva sa Rusijom, čiji narod smatramo bratskim.Onaj ko je uvek prvi u zaštiti srpskih nacionalnih interesa sada se, nažalost, eto stavlja na treće mesto. Zar da budemo suzdržani prema onima koji kroz celu istoriju nas?Strateško opredeljenje za EU i očuvanje Kosova i Metohije u ustavnom poretku Srbije su u koliziji,

ali pritom mora se konstatovati da država Srbija nije imala do sada jasnu platformu za Kosovo i Metohiju. na temelju tobožnje nezavisnosti koju su albanski secesionisti proglasili 17. februara 2008. godine, a na temelju Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1240, a ne na temelju Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1244, koja na četiri mesta jasno ukazuje da će konačno rešenje statusa ove srpske pokrajine biti u skladu poštovanja teritorijalnog integriteta, tada Savezne Republike Jugoslavije, čija je pravna sledbenica Republika Srbija.Ne poštuje se dosledno čak ni Ustav Republike Srbije, koji između ostalog u članu 182. stav 2. govori o potrebi da se donese zakon o

kraju, pošto je prošlo vreme. **Jovan Janjić** Dobro, privodim kraju.Razlog tome jeste taj što smo se opredelili za put kojim se ugrožava naše imanje, a to je put evrointegracija. Pregovarački okvir je proistekao iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine.

dopisnim članovima „Informera“ iz Skupštine Srbije. Valjda gazda Hil juče bio, pa ste ga sakrili, ko i Marka Đurića što ste sakrili.Kada već govorite o Hrvatima u Vladi Republike Srbije, ja sam ponosan da je čovek član Vlade Republike Srbije, gospodine Žigmanov, ali ovo je vaš odnos prema Hrvatima. Ovo je radikal Aleksandar Vučić jula meseca 1997. godine, koji kaže – ponosan sam što smo jednu ustašku porodicu iselili iz Zemuna. Sram vas bilo zbog toga. I kada polažete zakletvu danas, ne nad Ustavom da se zakunete, nego… **Ana Brnabić** Hvala vam mnogo.Vaše vreme je završeno.Možda u svakom smislu, sad kad kažem, nekako mi izlete ovo, ali zaista vaše vreme jeste gotovo, prošlo.Reč narodni poslanik Milija Miletić.Izvolite. uvaženi poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam ovde izabran na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, a predstavljam USS. Ja sam danas ovde ovako u narodnoj nošnji, sa šubarom, ali hteo sam da pokažem da svi znamo, uvaženi mandataru, vi ste u ekspozeu rekli mnogo stvari koje su bitne za svakog od nas, da li živimo u Svrljigu, da li živimo u Novom Sadu, Subotici.Što se tiče poljoprivrede, onaj deo ekspozea koji ste tamo namenili, na tome treba da se radi. Ministar Martinović siguran sam da će to zajedno sa nama iz odbora na tome raditi.Novi ministri u Vladi koji su tu, tu je sa nama moja koleginica Jelena,

ministri koji su tu zajedno sa nama, ministar Mali, koji je vodio finansije, ministar Ivica Dačić koji je vodio policiju, inače sam ja policijski sin i zato poštujem te ljude. I svi ostali koji su tu i gospodin Zukorlić i Novica Tončev i svi koji su tu novi ministri, a i oni stari, siguran sam da ćemo svi zajedno mi ovde u Skupštini, na čelu sa predsednicom Skupštine, naša Vlada na čelu sa našim mandatarom gospodinom Vučevićem, u koga stvarno imam izuzetno poverenje, zato što kao što je malopre rekao gospodin Palalić, da dolazite iz jedne poštene i časne porodice.Zato mi svi koji smo tu radićemo u interesu svakog čoveka. Ja bih vas zamolio i pozvao da vi napravite jedan izuzetak da u nekom narednom periodu dođete sa Vladom, da imate jednu sednicu Vlade kod nas u Svrljigu, da tamo ljudi vide, da osete šta znači snaga, šta znači poštovanje, šta znači domaćinsko poštovanje svakog od nas.Inače, male sredine, kao što je naša, očekuju veću potrebu, finansijsku i u svakom pogledu. Sa nama je tu i gospodin koji je bio i predsednik opštine Ub. To je gospodin Glišić, koji će sada voditi javne finansije, čovek koji ima iskustvo, koji ima znanja i siguran sam da ćemo zajedno sa njim uspeti da završimo jednu započetu halu kod nas u Svrljigu.Još jednom, dragi moji poštovani kandidati za potpredsednike, za ministre, ja uz vas i sa vama želim da radimo za ovu našu zemlju Srbiju, da svakom čoveku koji živi na selu, koji živi od sela, pomognemo da da tamo ostane, jer kod nas se kaže - ako seljak ne zaore i gospodi biće gore, ako seljak ne zadrlja, gospodin će da nadrlja.Zato budimo za seljaka, da nam zemlja Srbija bude jaka. Živela Srbija! Sve najbolje!

na početku svim pravoslavnim vernicima da poželim blagoslovenu poslednju nedelju vaskršnjeg posta i da u nedelju, kako dolikuje, proslavimo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Hristovo.Na početku ću odmah da kažem da ću glasati, naravno, protiv ove i ovakve Vlade Srbije. Za to postoji bezbroj razloga, a navešću samo nekoliko, koliko imam vremena.Ja dolazim iz Srema, iz opštine Stara Pazova, koja se nalazi odmah pored Beograda. Ta opština je nekada, još u vreme SFRJ bila poznata kao centar male privrede i preduzetništva. Danas je pod naprednjačkom vlašću, nažalost, poznata kao centar tri kriminalne organizacije. Jedna kriminalna organizacija se nalazi u Fudbalskom savezu Srbije, tzv. "Kući fudbala". Druga kriminalna organizacija se nalazi i nadaleko je poznata i čuvena u celom svetu, to je Jovanjica, a treća kriminalna organizacija se nalazi u zgradi opštine.Opština

naših suseda: Crna Gora 19, Bosna 16, Hrvatska 16, Severna Makedonija 16, Albanija 17, Bugarska 18, Mađarska 10, Nemačka 16, Francuska 15, Velika Britanija 24, Italija 16, Rusija 21, Švedska 10, a Srbija 31. Jedna od najvećih Vlada na svetu je ova Vlada koju vi sada birate.Svi znamo da u ovoj državi postoji samo jedan čovek - Aleksandar Vučić koji je i predsednik države i predsednik Vlade i predsednik Vrhovnog suda i predsednik Ustavnog suda i Vrhovni tužilac i selektor i sve što postoji u državi je jedan čovek. Svi ste vi apsolutno ne bitni koji se danas birate. Vi se ništa ne pitate i zato nećete biti tema mog današnjeg govora.Osvrnuću su se samo na dve stvari. Pošto sam član Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohije i poljoprivredu, pitam vas - zašto ne postoji ministarstvo za Kosovo i Metohiju i ko vam je zabranio da ga formirate? To je jedno pitanje za mandatara.Drugo pitanje. Poljoprivreda je jedna od tri najvažnija ministarstva u ovoj državi, a vama Ministarstvo poljoprivrede služi za potkusurivanje i sada je to za zapalo Martinoviću iz Rume koji ne razlikuje kravu od bika. Kada ste za predsednika Odbora za poljoprivredu postavili Marijana Rističevića iz Sasa kod Inđije, mislio sam da ne možete gore, a onda ste za ministra poljoprivrede postavili nekoga ko je čak nestručniji od Marijana Ristićevića. Od toliko divnih i stručnih i pametnih ljudi u Sremu vi ste našli ovu dvojicu, samo ne znam kako ste ih uspeli naći? I, nadam se da ljudi ne misle da su Sremci ovakvi. Hvala Bogu Sremci su potpuno drugačiji.Podrška vama značila bi i dalje podršci uništenju Srbije, jer prodaju i poklanjaju sva nacionalna bogatstava, poljoprivredna zemljišta, građevinska zemljišta, izvora voda, EXPO, rudnici i sve ostalo što poklanjate strancima i vašim tajkunima.Izbor Vlade počeo je simbolično na Veliku Sredu na dan kada je Juda izdao Hrista za trideset srebrnjaka, nema veće asocijacije na vas, na Vučića i na vašu izdaju srpskih nacionalnih interesa. Podrška vama značila bi dalju podršku daljoj izdaji svih nacionalnih srpskih interesa i države Srbije. naročito na Kosovu i Metohiji gde ste izdali sve što može izda, jako malo toga je ostalo. Srbi na Kosovu i Metohiji su najugroženiji narod u Evropu, do toga je doveo Aleksandar Vučić, prepustio ih je na milost i nemilost Kurtiju, Haradinaju i tim zločincima i kriminalcima iz vaših redova.Sledeća redova.Sledeća na redu izdaja koju će Vučić počiniti i vi je izdaja Republike Srpske i zato, braćo Srbi iz Republike Srpske, nemojte se držati Vučića, jer proći ćete kao Srbi sa Kosova. Zbog svega toga nikada nigde neću podržati nikoga od vas, jer vi ste uništitelji Srbije i borićemo se do kraja protiv vas, do konačne smene, pobede i oslobođenja Srbije. Hvala vam.

ovde je rečeno da ne znamo razliku između krave i bika. Kad pogledam u njegovom pravcu, vidim razliku. Ja sam inače poljoprivrednik i bavim se stočarstvom. Poljoprivrednik od malih nogu, puta sam biran za predsednika Odbora za poljoprivredu. Kada sam prvi put biran, evo ga opet ovo marvinče, nemojte tresti glavom čuje vam se klepetuša.Dame i gospodo narodni poslanici, pet puta sam biran, kada sam došao podsticaj u poljoprivredi je bio 19,5 milijardi. Danas su 114 milijardi. Pet puta sam biran. Ja zahvaljujem nosiocu Izborne liste i da kažem, kada je rodna ravnopravnost u pitanju, onda neko ko je ženskog pola je nosilja ili nosilica. Nemojte da se ljutite ako to shvatate kao uvredu, ja se izvinjavam, ali pet puta sam biran, pet puta smo uvećali podsticaj. Zahvaljujem nosiocu Izborne liste i ministru finansija što su uvek našli razumevanja

pa vaš šef je izdao, prodao ne veru za večeru, već i veru i večeru. On je izdao za jednu hrvatsku Putovnicu, NATO pakt. Naša armija ima Kornet, to je ubica tenkova, pouzdanost 97%, NATO pakt ima ubicu tenkova koji je pouzdaniji 100% i zove se Bego Putovnica, hrvatski časnik. Ja da sam na njegovom mestu posle izdaje 33.891 vojnika i uništenja 200 tenkova, ja bih se ubio. **Ana

Skupštinsko obezbeđenje tu flašu nije iznelo. Niko od narodnih poslanika SNS nije izneo. Sad čujemo diskusiju i vidimo kako je vinjak završio. Molim vas, zabranjeno je unošenje alkohola u Narodnu skupštinu, a ne samo konzumiranje u…

sa politikama busanje u grudi i rastu prosečne plate koju zapravo niko ne prima, sa politikama nedostupnih stanova i lošeg i nekvalitetnog života, preskupog života.Jedino života.Jedino što nije jasno – zašto su neki ministri dobili novi resor, ostali pri starom resoru, zašto su neki ispali? Ispada kao da ste u poslednjem trenutku izvlačili šibice, pa ko je dobio najmanju taj je ostao bez resora.Mi predloženog starog-novog ministra finansija i ministra trgovine. Šta je zapravo njih preporučilo? Svakako nije borba za dobar život građana. Od njihove akcije „Bolja cena“ ostala je isključivo njihova sjajna zabava o trošku građana. Probali su parizer, ali to nije moglo da zakrpi bušne džepove građana, niti da zauzda inflaciju u Srbiji. Nisu mogli da se dogovore sa ozbiljnim trgovinskim lancima da se uključi dovoljan broj artikala da bi uopšte takva akcija imala smisla i mogla da smanji inflaciju.Kakva nam je situacija u društvu danas? Građani kada uđu u prodavnicu osećaju kao da radi taksimetar, i to najskuplja tarifa, pa dok dođu do kase, puknu im svi njihovi snovi da će ovog meseca kupiti, priuštiti nešto novo, a ne da će morati isključivo da plate samo račune, tekuće troškove i da potroše na hranu.Mi imamo situaciju da u Srbiji kilogram svinjetine košta danas hiljadu dinara, kilogram pečene prasetine 2.300 dinara. Kako se to desilo u zemlji Srbiji koja se ponosila stočnim fondom?Šta je još preporučilo ministra Malog da dobije ponovo isti resor? To je jasno. Njegovo guranje Zakona o EXPO 2027 i njegovo guranje da se grade nepotrebni objekti u ovom trenutku, da se gradi i nacionalni fudbalski stadion i novi sajam, iako imamo stari funkcionalni sajam, u trenutku kada npr. 40% domaćinstava u Srbiji nije priključeno na odgovarajuću kanalizaciju. Šta je važnije građanima Srbije? Da svi imamo kanalizacionu mrežu ili nacionalni fudbalski stadion koji se gradi bez ikakve računice da to može da bude isplativo za građane Srbije?Jasno je da su progurali zakon koji omogućava da bez tendera, bez ikakvog poštovanje Zakona o javnim nabavkama nabacuju građevinske radove svojim bliskim firmama. Jasno je da je to legalizacija korupcije u građevinarstvu. Jasno je da će opet da koriste državne novce i ove molim mandatara da obrati pažnju – državne novce. Dve milijarde evra da bi gradili luksuzne stanove o trošku države koje će onda neki drugi privatnik da proda i da zarađuje, i to je problem i EXPO i Beograda na vodi, jer je država potrošila milijarde evra da bi neki privatnik mogao da zaradi od luksuznih stanova. To je problem, a ne da li se gradi i da li privatnik gradi luksuzne stanove ili ne, nek se troše novci građana, a ti novci bi se mogli iskoristiti za nešto mnogo potrebnije.Na primer, mogao bi se iskoristiti novac za EXPO za izgradnju 500 novih vrtića i škola, za rekonstrukciju i oprema 500 zdravstvenih ustanova ili npr. novac od nacionalnog fudbalskog stadiona za izgradnju 10 prečišćivača otpadnih voda sa pratećom kanalizacijom. Kada ovako posložite prioritete koji mi predlažemo, tada se borimo za grad po meri građana i jasno je da vi to ne želite, ali mi želimo i mi se borimo i zato biramo Beograd i zato biramo Dobricu Veselinovića za gradonačelnika i zato biramo Miloša Pavlovića za zamenika gradonačelnika i zato se borimo za sve naše

Uvažena predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, predloženi članovi Vlade, braćo i sestre, pomaže

mi je drago što mogu slobodno da kažem, braćo i sestre, da se polako oslobađate okova komunističkog režima.Takođe, želim da vas podsetim da se 1. i 2. maja 1995. desila ustaška operacija “Bljesak“ i u roku od 36 sati ubijeno je 283 civila od čega 57 žena i devetoro dece.

Vladi. Ovaj tim snova za skandale, karijere su počeli uz afere, pa evo i u 2024. godini resori, sile su isključivo rezervisani za radikale i socijaliste. Kažete da se u ovom sastavu nalaze oni koji su dobro obavljali posao u prethodnom periodu. Koji tačno posao? Onaj koji je vezan za vaše lične interese ili?No,

povodom iseljenja muzeja automobila na livadu nije bilo, jer tumbanje tih kocki, par puta naravno, je bilo unosnije i važnije.

on u Beogradu lako nalazi parking mesto u julu i avgustu, kao i u vreme praznika, tako da je adekvatno da bude na tom mestu koje ste predložili, a Beograđani mogu da zamere, odnosno da zanemare vam je i simbol vojne moći. Osoba koja je za 15 dana savladala sve veštine obuke, ne znam što mnogi govore da su složene, kad, eto, čovek objasnio. Te i takve sposobnosti možemo da povežemo sa slučajem Jovanjica, imanjem gde je svojevremeno brao paradajz. Nema nikakve slučajnosti to što je četiri godine kasnije na istom mestu utvrđeno da postoji 12 hektara zasađene marihuane.Mislim, čovek je bio direktor BIA, pa mu je Amerika verovatno greškom izrekla sankcije i uplela ga u umešanost u ilegalne isporuke oružja, trgovinu drogom i zloupotrebu službenog položaja. No, ne bi on, da, da.Što da.Što se tiče zdravlja, tu je doktor, čovek sposoban za rešavanje problema naročito ako ste vođa suparničke kriminalne grupe. Ima on i drugih kvaliteta, te za vreme njegovog prethodnog mandata najveći broj medicinskih radnika je napustio Srbiju, pa možemo da kažemo da se zalaže i za uspeh mladih u inostranstvo. Malo je vremena prošlo, afere su se zaboravile i evo ga ponovo na njemu omiljenom poslu, iako je prošla ministarka javno priznala i to više puta i naglašavala da su našem zdravstvu neophodne sistematske promene, jer se njima niko nije bavio poslednjih 40 godina, zamislite?

miljeu.Osetio je taj performans i svi ovoga jutra. Verovatno je u planu neka nova predstava, pa da ima ko da uči ostale o pravilima tapšanja, skandiranja i pogleda koji se upućuju u pravcu oca nacije kada on govori.Konkretno, na listi prioriteta je stadion od milijardu evra na kome se početak radova obeležio uz iće i piće za činovnike režima, pohvalno doduše bez kafanske pevačice jer je vreme štednje. No, dajte „Tiršovu2“ umesto one zarasle livade.Posle nezapamćenih masovnih zločina u selima Dubona, Orašje i OŠ „Vladislav Ribnikar“ član ove Vlade ulazi u sukob sa glumcima, ljudima koji su ostali

znate onu: „Ko izda…“U ovom predlogu imate ne mali broj ljudi koji šetaju iz jedne u drugu oblast jer šta su po obrazovanju i zanimanju nije bitno. Bitna je samo uloga koju treba da odigraju u ovom lutkarskom pozorištu. Ima tu velikana koji će ući u srpsku istoriju, ali sve je to potpuno nevažno budući da sve odluke donosi jedan čovek.Kandidati imaju kvalifikacije na zavidnom nivou, što kroz njihove biografije možemo da uočimo, ali nisu na adekvatnim mestima. Većina se isključivo i samo bavila interesima partije. Jedno su pričali, drugo radili, treće mislili, ali to nije važno jer su maheri koji znaju da peglaju stvari. Otuda vam i toliki broj ministara bez portfelja.Poštovani mandataru, vašim predlogom narodna volja nije ispoštovana, a narod ne želi na čelu države ljude koji ih drže u medijskom mraku, koji krađom izbora prekrajaju volju naroda i koji od njih prave ekonomske zavisnike u eri ekonomskog tigra.Kada mislite da negujete odnose sa Amerikom, kada su ljudi pod sankcijama Amerike, onda ste na njihovoj crnoj listi.

kraj.Moram da pohvalim, zaista, i da se zahvalim svim članovima srpske delegacije u Savetu Evrope koja je bila nadasve dostojanstvena i ponosan sam što sam bio deo iste.

koji su ga zajedno sa 1.800 ubica osuđenih pustili na slobodu. Bar da su se pogađali, bar da su spasli jednog Srbina koji je u to vreme bio zatočen i verovatno završio u Žutoj kući, pa i nekako da ih razumemo i da im oprostimo.Pravni sledbenici onoga ko je ovog zlikovca koji danas teroriše Srbe na Kosovu i Metohiji pustio na slobodu, ponosni na njega, čitaju tekstove koje im šalje Aljbin Kurti, ali Srbija jako dobro zna da nikome glavu nisu spasli.Možda bi im oprostila da su bar jedno dete, bar jednog nestalog spasli za tih 1.800 zlikovaca, ali to njima niti je tada, niti danas palo na kraj pameti. Sramota je što uopšte imaju priliku da o ovakvim stvarima govore u ovom domu, ali što više govore, govore o sebi i time čuvaju ovu državu od ponovne situacije da dođu na vlast. Hvala.